Samo kao informaciju poslaniku Lazanskom. Razgovara se upravo na tu temu i na postizanju odgovarajućeg sporazuma koji bi regulisao naš odnos i međusobni odnos između Vlade Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije.Za nas je zaista od ogromne važnosti da sva istorijska mesta obeležimo, 676 poznatih memorijala srpskog naroda postoji u 40 zemalja. Govorim o poznatim, ima sigurno i nepoznatih. Iznenadite se, npr. nađete verovali ili ne u Švedskoj postoji grob jednog srpskog zarobljenika koji je pobegao iz Norveške pa je tamo stradao.

nekih 5km dalje u selu koje se zove Guzen je grobnica za 8.000 srpskih zarobljenika iz Prvog svetskog rata. Dakle, gde god pogledate srpska vojska je ostavljala za sobom tragove borbe za slobodu. Zato bi bilo lepo i ovde na ovom zasedanju Skupštine da, ako možemo,

zakonskih predloga koje smo stavili pred vas, kao što vidite ima elemente inostranosti, svaki. Ovo bi suštinski morao da obrazlaže ministar inostranih poslova.

Važno je da se ovi veoma važni sporazumi usvoje, da naša Vlada može da funkcioniše po njima, da naša država može da funkcioniše po njima i zaista više nego dovoljne veze ima između njih. Više od toga, vidite da su ovde svi ministri koji su predložili nešto od ovog, svako od nas je dužan da brani svoj zakon. Nisu ovo ona vremena kad ministri nisu dolazili u parlament da brane svoje zakone i svoje predloge. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Da li se još neko od ovlašćenih javlja za reč? (Ne)Dubravka Filipovski, ne.Ana Ćirić. Izvolite. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani Srbije, danas se pred nama nalazi niz zakona o potvrđivanju sporazuma, kako o ukidanju viza između različitih zemalja što će nam značajno potpomognuti sociekonomski odnos između dveju zemalja, tako i sporazumi vezano za razvoj mladih u regionu, što je veoma značajno kako bi ih uključili u društveno-politički život u regionu, što je danas značajno za Republiku Srbiju.Posebno bih se osvrnula na Sporazum između Vlade Republike Srbije i Republike Češke koji govori o zaštiti spomenika. Ovo je veoma važna tema za Vladu Republike Srbije. Ona je od početka od kada smo došli na vlast podržavala ovu temu.Ako se setimo perioda posle 5. oktobra, nismo se sećali ni palih boraca, nismo se sećali ni NATO bombardovanja, nismo se sećali ni „Pogroma“. Svake godine Vlada Republike Srbije odaje počast našim palim borcima i time nam time nam pruža mogućnost za bolju budućnost. Narod se seća svih palih boraca i ova Vlada ne sme da ih zaboravi. Zbog toga sam izuzetno srećna što je ovo samo sigurno jedan u nizu sporazuma koji će se potpisivati na ovu temu, jer moramo odati moramo odati počast i borcima izvan granice Republike Srbije.Nemam još mnogo vremena, ali bih iskoristila priliku u ime poslaničke grupe i kao predstavnik Ženske parlamentarne mreže htela bih da osudim izjavu narodnog poslanika Zorana Živkovića koji je uvredio ne samo našu predsednicu Skupštine Maju Gojković, već i sve poslanice u ovom parlamentu. Uvredio je ne samo poslanice, ne samo žene iz politike, uvredio je sve građane koji su glasali za nas, uvredio je sve građane koji su glasali za njega.Vlada Republike Srbije ulaže mnogo i u razvoj i u ekonomiju i u zapošljavanje. Znamo da će uskoro na dnevni red doći i Zakon o porodiljskom gde će sve žene bez obzira na vrstu ugovora moći da odu na porodiljsko bolovanje.Iz tog razloga, sigurna sam da će ova Vlada i dalje nastaviti da predlaže odlične zakone, da će ova skupštinska većina sigurno podržati te zakone, a da Zoran Živković sa ovako sramotnim izjavama nikada više neće dobiti podršku građana Srbije. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Reč

osudi koju je Ženska parlamentarna mreža uputila povodom izjave poslanika Zorana Živkovića. Pitam, mogu li i ja kao muškarac da osudim takvu jednu izjavu?Danas je na dnevnom redu predlog za potvrđivanje 21 sporazuma sporazuma iz više oblasti, ali koji govore o jednoj činjenici, o jednoj konstataciji. O povećanom međunarodnom ugledu Republike Srbije i njenom sve većem značaju u međunarodnim odnosima.Jedan od spoljnopolitičkih ciljeva naše države je jačanje bilateralne saradnje sa što većim brojem država i evropskim, ali i vanevropskim. To osnaživanje našeg međunarodnog položaja sprovodimo i kroz bilateralne sporazume o različitim vidovima saradnje, imajući u vidu da je svaki dalji korak u saradnji obično omeđen postojanjem viznog režima. Ja ću se na kratko zadržati

ako se ima u vidu da je svaki dalji korak u saradnji obično omeđen postojanjem viznog režima, onda je i pitanje ukidanja viza, počev od diplomatskih i službenih, preliminarno pitanje za širenje bilo kog oblika međunarodne saradnje.Govorim ovom prilikom o osam potpisanih bilateralnih sporazuma iz oblasti međunarodnih odnosa koje Narodna skupština treba da ratifikuje. Tri sporazuma je Vlada Republike Srbije potpisala sa vladama Savezne Republike Nemačke, Republike Francuske i Republike Portugal, odnose se na zapošljavanje članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja. O čemu se radi? Ovde se ovim sporazumima na bazi reciprociteta, a znamo da je osnovni kriterijum u bilateralnim odnosima reciprocitet, dozvoljava obavljanje plaćene delatnosti članovima porodica diplomatskih i konzularnih predstavnika u zemlji u kojoj se nalaze. Naravno, pri tome se primenjuju pravila struke i radno-pravni propisi koji su na snazi u toj državi.Ovaj oblik bilateralne saradnje sa tri veoma značajne evropske države za Srbiju imaju veliki značaj.

Inače, Srbija ima bilateralnih sporazuma sa 16 država ovakvog tipa. U suštini, ovde ne samo da se omogućava ovim sporazumima zapošljavanje članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja, već se na neki način, odnosno na vrlo konkretan način ograničavaju i privilegije imuniteti kada su u pitanju aktivnosti vezane za obavljanje plaćenih delatnosti, a koje bi inače pripadale prema bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima.Šta želim da kažem? Ima se u vidu takođe da u mnogim porodicama supružnici teško prihvataju da napuste posao da bi otišli sa supružnikom u zemlju gde treba da bude diplomatski predstavnik. To je navelo mnoge države, pa i našu, da traže rešenja na ovaj način i u stvari na ovaj način je i nađeno rešenje kroz potpisivanje ovih sporazuma sa zemljama: Nemačka, Francuska i Portugal.Takođe, na dnevnom redu imamo i pet sporazuma koji se odnose na ukidanje viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji se odnose ne samo na nosioce diplomatskih i službenih pasoša, već i na zvanične predstavnike međunarodnih organizacija koje su akreditovane na teritoriji države druge ugovorne strane, kao i na članove porodica, naravno pod uslovom ako imaju diplomatske službene pasoše.Sporazum o ukidanje viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa pet vanevropskih država, a radi se o Iraku, Indoneziji, Kirgiziji, Tajlandu i Gvatemali, veoma je važan i u pitanju je veliki broj prijateljskih zemalja sa kojima imamo brojne zajedničke interese i na međunarodnom planu. Treba ovde napomenuti kada su u pitanju diplomatski i službeni pasoši da ukidanje viza za diplomate i njihove porodice je u stvari prvi značajan korak u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja i unapređenje u stvari sveukupne saradnje.Ukidanje ovih viza svakako se može smatrati, veoma je važno napomenuti, korakom bliže ka uspostavljanju bezviznog režima i za sve ostale građane. U tom smislu želim da dam snažnu podršku cilju Ministarstva inostranih poslova koji nam je danas saopšten, a cilj je da se ukinu vize sa što većim brojem zemalja.Kada su pitanju ovih pet država, konkretno želim još da naglasim da se radi o državama koje su u procesu nezakonitog priznavanja tzv. države Kosovo, da ni jedna od ovih pet država o kojima se danas razgovara nije priznala lažnu državu Kosovo.Na kraju, Srbija je danas poželjan spoljnopolitički partner, koji može biti posrednik između zapada i Evrope, Rusije i Kine, jer je međunarodni položaj Srbije ojačan dobrim rezultatima i uspehom naše diplomatije, aktivnostima ove Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji uživa veliki ugled. Srbija danas nije objekat u spoljnoj politici, Srbija je danas subjekat. O Srbiji se danas ne razgovara u međunarodnim odnosima, u međunarodnim odnosima

Poštovana predsednice, cenjeni ministri, na početku bih se pridružio osudi akta koji je danas poslanik Zoran Živković, tj. izjave koju je uputio predsednici Skupštine. Ali, znate kako, da bi se komentarisao nečiji akt, taj neko mora to da zasluži, a o Zoranu Živkoviću koji je ljudska i moralna i politička nula ne vredi ni trošiti reči. Ono što je Zoran Živković danas uradio prema jednoj ženi, prema predsednici Skupštine, spreman je sutra da uradi i prema svojim koleginicama poslanicima, spreman je sutra da uradi prema svim ostalim ženama u Republici Srbiji. Ali, šta i očekivati od čoveka

Poslanička grupa Pokret socijalista će naravno podržati sve ove predloge zakona. Svedoci smo da dok Vlada predlaže Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, svedoci smo da danas sud donosi jednu sramnu odluku koja je šamar svom srpskom narodu, koja je šamar svim žrtvama u Drugom svetskom ratu, koja je šamar njihovim potomcima. Ta odluka je odluka o rehabilitaciji ratnog zločinca, sluge okupatora i izdajnika Nikole Kalabića. Taj čovek je svojim nedelima i svojim zločinima obeležio i žigosao sebe za sva vremena i niko nikada nikakvim sudskim presudama, nikakvim lažima i nikakvim falsifikatima neće moći da promeni svest, neće moći da promeni pamćenje srpskog naroda i neće moći od zločinca i izdajnika da napravi oslobodioca i antifašistu. Hvala vam.

lica.Ovaj sporazum smatramo izuzetno značajnim jer je pitanje traganja i pronalaženja nestalih lica u toku ratnih sukoba na teritoriji bivše SFRJ, a posebno na Kosovu i Metohiji, za nas veoma važno. Sporazum je važan jer od statusnog ovlašćenja Međunarodne komisije zavisi u velikoj meri rad naše Komisije za nestala lica.Inače, Međunarodna komisija je osnovana 1996. godine, prvobitno radi obezbeđivanja saradnje Vlade na traženju nestalih iz sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Međunarodna komisija za nestala lica je osnovana kao međunarodna organizacija. Zaključivanjem Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica u Hagu 16. decembra 2015. godine, koji je u ime Vlade kao zastupnik Republike Srbije potpisao ambasador Republike Srbije u Holandiji, Republika Srbija je postala osnivač Međunarodne kancelarije za nestala lica, sa mogućnošću učešća u procesu odlučivanja.Članstvom u Međunarodnoj komisiji za nestala lica Republika Srbija može da računa na dalju podršku Međunarodne kancelarije za nestala lica u rešavanju u rešavanju sudbine nestalih lica srpske nacionalnosti, kao i državljana Republike Srbije drugih nacionalnosti, što je od posebnog značaja za nas.Imajući u vidu značajan uticaj i aktivnosti Međunarodne kancelarije u rešavanju ovog pitanja u regionu u proteklim godinama, činjenicu da se da se veliki broj posmrtnih ostataka nestalih lica ne nalazi na teritoriji Republike Srbije, da Republika Srbija ima zahteve za traženje nestalih lica prema više strana u regionu, i obrnuto, značaj našeg članstva je nedvosmislen. Međunarodna komisija je ta čiji eksperti vrše DNK i krvne analize ekshumiranih lica i omogućavaju da se potpuno neutralno, bez političkih predrasuda, utvrde identiteti nestalih lica čiji se posthumni ostaci pronađu. Rad ove komisije onemogućava zloupotrebe sa bilo čije strane. Pored toga, postupak DNK analize nestalih lica ova komisija za članice i osnivače radi bez naknade, dakle besplatno, što je veliki pomoć nama i ostalim državama u regionu koji traže da identifikuju nestala lica.Zbog lica.Zbog proteka desetina godina od prvih sukoba 1991. godine, DNK metoda je jedino moguće pouzdana u utvrđivanju identiteta žrtava. Naša Komisija za nestala lica obrazovana je odlukom Vlade Republike Srbije 8. juna 2006. godine sa mandatom da se bavi rešavanjem problematike nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i AP Kosovo i Metohija. Stručne administrativne i tehničke poslove za potrebe Komisije za nestala lica obavlja Komesarijat za izbeglice i migracije, i to u okviru posebno formiranog sektora za nestala lica. Komisija vodi jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ od 1991. do 1995. godine i AP Kosova i Metohije od 1998. do 2000. godine. Vodi evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima, kao i mnoge druge poslove u vezi sa nestalim licima koji su predviđeni aktima Vlade i same komisije.Komisija komisije.Komisija ima veliku odgovornost i veoma odgovorno od osnivanja do danas radi na traganju za nestalim licima i njihovoj identifikaciji. Tome doprinosi i dobra regionalna saradnja jer je naš region najpogođeniji evropski region problemom nestalih i kidnapovanih lica, jer jedna od najtežih posledica oružanog sukoba na prostoru bivše SFRJ i Kosova i Metohije jeste veliki broj lica koja se vode kao nestala. U službenim evidencijama Komisije za nestala lica kao nestalo se još uvek vodi ukupno 2.429 lica, i to 1.762 u Republici Hrvatskoj, 97 u Bosni i Hercegovini, 570 na Kosovu i Metohiji. U ovom trenutku na prostoru bivše SFRJ traži se još 10.478 nestalih lica, lica, Hrvatska 2.071, Bosna i Hercegovina 6.752 i Kosovo i Metohija 1.664 lica. Od toga je nestalih Srba i ostalih sa naše liste traženja, uključujući i nestale Srbe iz Republike Srpske, više od 3.300 lica. Inače, do sada je kroz postojeće mehanizme rešena sudbina više od 25.000 nestalih osoba.Nije lako jednostavno obavljati ovaj posao koji je povezan sa teškim tragedijama porodica. Zato smatram da treba odati svako priznanje naporima koje naša Komisija za nestala lica ulaže u otkrivanju istine o nestalim licima, njihovom pronalaženju i identifikaciji. Iz prijeteta prema porodicama nestalih i kidnapovanih lica neophodna je još veća ažurnost i efikasnost rada kako međunarodne tako i naše Komisije za nestala lica. Ovde ispred zgrade Narodne skupštine imamo zid sa fotografijama nestalih lica na Kosovu i Metohiji koje postavljaju članovi Udruženja nestalih i kidnapovanih lica. Sam sam sa Kosova i Metohije i dobro razumem ovaj težak humani problem i zalažem se sa podršku Komisiji za nestala lica, koja još uvek ima ovaj težak zadatak, zadatak da pronađe i identifikuje nestala lica u ratnim i drugim sukobima.Iz

Trebalo je da reagujete jer u Narodnoj skupštini Republike Srbije nije dozvoljeno komentarisati sudske presude. Naime, on je veoma ružno govorio o jednom od četničkih komandanata Nikoli Kalabiću.Mislim da je prošlo vreme, a vi vrlo dobro znate, jer iz takvog ste porodičnog miljea i porekla, Krcuna i 1948. godine i komunističkih presuda na brzinu i preko noći jer mi smo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, za nas koji smo upućeni u to, veoma kompetentno otvarali čitavu istorijsku, da kažem retorički, arhivu o ulozi i herojstvu četničkog pokreta Draže Mihailovića. Zato ste bili dužni da upozorite narodnog poslanika da na takav način ne treba da govori i ne sme da komentariše u Narodnoj Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer antifašistička borba i sve ono što su radili četnici Draže Mihailovića i Nikole Kalabića se ne dovodi u pitanje. Prema tome, ako smo čekali pad komunizma da možemo da o tome čitamo literature i da ljudi mogu otvoreno o tome da pišu na osnovu svojih saznanja i ličnih svedočenja, zaista je neprimereno da narodni poslanici tako govore. Hvala vam. Do 1945. godine smo trebali da završimo sa svim tim raspravama i da ostavimo istoričarima da kažu svoj sud.Molim Bojana Torbicu da se uzdrži jer ne želim ovde da širim raspravu o četničkom pokretu i o komunističkom pokretu. Dakle, molim vas da završimo sa raspravom, inače ću završiti sednicu, jer ja to ne želim da slušam. Mislim da smo sa tim ideološkim podelama davno završili. Ima nas koji smo bili ovamo porodično, ima nas koji smo bili onamo, ali smo se svi borili za istu stvar, za Srbiju.Reč ima Milija Miletić. Izvolite. Uvažena predsednice, poštovani ministri, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš.

izgradnje železničke pruge na teritoriji Srbije 2017. Tu se vidi deo da će biti i rekonstrukcija dela pruge od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Bora i dole. To je za mene kao čoveka koji živi u tom delu Srbije veoma bitno zato što smo svedoci da je tamo taj deo pruge u veoma lošem stanju.Meni je zadovoljstvo što je sada u programu planirano da se radi i kroz Niš izmeštanje pruge i sve ono što se radi na teritoriji grada Niša i jugoistočne Srbije to je veoma bitno za nas koji tamo živimo. Vlada na čijem je čelu gospodin Vučić je stvarno imala sluha i ima sluha za jugoistok Srbije i mislim da ćemo svi zajedno u narednom periodu imati mogućnost da puno stvari koje su započete te stvari i završimo. Rekonstrukcijom pruge, po programu koji će biti odrađen u narednom periodu, nadam se da će to biti baš onako kako smo govorili ranije, da mogu da funkcionišu i putnički saobraćaj i železnički saobraćaj i preko tog dela pruge od Niša prema istočnoj Srbiji i normalni drumski saobraćaj koji je veoma bitan za nas koji tamo živimo. Izgradnja i dogradnja aerodroma u Nišu,

Zahvaljujem se, uvažena predsednice.Poštovani ministri sa saradnicima, koleginice i kolege, ministar je govorio o genezi Sporazuma u Parizu i mislim da nema potrebe da to ponavljamo.Ono što će biti moj fokus danas to je prihvatanje Sporazuma u Parizu. Za nas kao Zelene Srbije sporazum je bitan, pre svega na globalnom planu, jer su SAD i Kina prvi put prihvatile obavezu smanjenja emisije i to bismo emisije i to bismo kao čovečanstvo mogli da pozdravimo jer nam je namera da pokušamo da korigujemo porast temperature i globalno otopljavanje. Događaji poslednjih godina nedvosmisleno govore o klimatskim promenama i mi te promene imamo prisutne i u Srbiji, ali i po celom svetu.Nažalost, nisam mogao da započnem svoj govor kao moj uvaženi prethodni kolega, ja ne dolazim iz najlepše opštine, ja nažalost dolazim iz najzagađenije opštine, iz Obrenovca, i zbog toga govorim. Verovatno ovde ima kolega koji smatraju da su njihove opštine zagađene, ali voleo bih da se sa kolegom Miletićem takmičimo u tome da sve opštine u Srbiji budu najlepše, a ne najzagađenije.Zbog toga smatram, kao neko ko dolazi iz grada u kojem je energetski sektor dominantan, zagađenje iz proizvodnje energije iz uglja dominantno, smatram da je veoma važno, ali mi se ovde obraćamo kao poslanička grupa SPS, i kao Zeleni Srbije, da je veoma bitno da prihvatimo i potvrdimo Sporazum u ili da kažem iz vašeg ministarstva, mora da krene inicijativa odlučnija za restrukturiranje svih sektora. Moraju vaše kolege i naše kolege da shvate da je zaista borba za klimu, borba za zaštitu životne sredine veoma važna, i da možda naši sporazumu mogu ili moraju i treba da budu krovni sporazumi.Naša poslanička grupa naravno, podržava vas u naporima koje činite poslednjih godinu dana, ili od kako ste ministar, i smatramo da promene koje se dešavaju, istina dešavaju se polako, ali ono što smo decenijama unštavali, ne možemo sada preko noći da promenimo.Delimični uspesi koji postoje u energetskom sektoru, to naravno ne zavisi od vas, podizanje kvaliteta životne sredine, nažalost, ne smeju da nas uljuljkaju, i upravo zbog toga Zeleni Srbije smatraju da Sporazum o klimatskim promenama i Sporazum iz Pariza, može da bude razvojna šansa Srbije na jedan način.Strategija koju ste najavili za borbu protiv klimatskih promena za 2018. godinu, bi možda bilo dobro da se u duhu ovog Pariskog sporazuma može nazvati kao strategija za ublažavanje, prilagođavanje, sprečavanje, minimiziranje uzroka i posledica klimatskih promena. Svako, ovo može biti za nas iz zaštite životne sredine je ovo najvažnija strategija.Ono što je važno za građane da je Srbija u statusu tzv. Ne Aneks I zemlje, što znači da nema obavezu finansijskih davanja, odnosno finansijsko davanje za funkcionisanje institucija mehanizma ovog Sporazuma Sporazuma iz Pariza, ne padaju na teret građana Srbije, a mi ovo možemo videti kao veoma značajan mehanizam zelenog razvoja.Zeleni Srbije smatraju da bi možda bilo dobro osnovati jedan fond za pošumljavanje i možda poveriti Institutu za šumarstvo osnivanje kampova ili javnih radova da bismo više, brže pošumili Srbiju, i pre svega, Vojvodinu.Znam da postoje planovi, ali ovo govorimo možda zbog ljudi iz drugih sektora koji uvek ne razumeju dovoljno probleme životne sredine, ne razumeju probleme kružne ekonomije.

najvažnijih poduhvata.Mi imamo veoma važno, da kažem, ili veoma mnogo možemo da radimo i u drugim sektorima, to je smanjenje rasipanja energije, ušteda gubitaka vode i električne energije, upotreba biomase, obezbeđenje smanjenja gubitaka kroz energetsku efikasnost u zagradama, korišćenje energije iz otpada, otpad u energiji, kroz spaljivanje biomase, zajedno sa lignitom i da na taj način pokušamo da ozelenimo ovu ugljeničnu proizvodnju.Mi naravano, kao Zeleni hoćemo da nema proizvodnje iz uglja, proizvodnje iz uglja, i moramo da objasnimo svojim kolegama da nije ugalj izvor života, nego da je to sunce, i da je to šansa. Mi zaista vidimo Sporazum kao šansu za razvoj i u svim onim sektorima o kojima ste vi govorili, a to su saobraćaj, i poljoprivreda i sektor železnice i javnog transporta i podrška prelaska na električna i hibridna vozila.Ovo

**Branislav Nedimović** Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, pre svega zbog javnosti, zaboravio sam jednu stvar u obrazlaganju, pošto je bilo više dokumenata i o njima priča da spomenem nekoliko stvari.Koliko je u stvari ovaj Pariski sporazum važan. Nije to samo jedan prost dokument gde su se saglasile mnoštvo zemalja da je potrebno smanjiti emisiju štetnih gasova, nego jedan prost alat alat koji je na raspolaganju. To je jedan zeleni klimatski fond i globalni fond. To je jedan ogroman izvor za finansiranje svega onoga o čemu ste vi malopre pričali.Jedan primer, praktično. Vrlo često smo svedoci ovih dana tokom maja meseca, da imamo ogromne štete na poljoprivrednim usevima iz jednog prostog razloga, jer imamo promene u klimi i velike izlučevine, da imamo tokom jednog kratkog vremenskog perioda i ove gradonosne oblake.Upravo, kroz ovaj zeleni klimatski fond i kroz ovaj globalni fond, postoji mogućnost da apliciramo da dobijemo bespovratna sredstva za rešavanje, ogromnih infrastrukturnih radova koji će pomoći da se prevaziđu ove promene koje se javljaju u klimi i zbog toga je ovo, između ostalo važno.Priče o protivgradnim mrežama, na mnogo velikom prostoru, priče o protivgradnim raketama, to su sve stvari koje se mogu finansirati, upravo iz ovog fonda i zbog toga je jako važno da steknemo jednu opštu podršku za rešavanje ovih problema i zbog toga je ovaj Pariski sporazum važan. Nije on samo jedan

Poštovana predsednice, uvaženi gosti i uvaženi ministri i gosti iz ministarstava, pred nama je 21 sporazum međunarodni, koji bi trebalo da ratifikujemo na ovoj sednici.Moje kolege su govorile o mnogim sporazumima, a ja ću se ukratko osvrnuti na sporazume koji se tiču oblasti saobraćaja.Pre svega, na ova dva sporazuma iz oblasti avio saobraćaja, Sporazum sa administrativnom regijom Hong Kong Narodne Republike Kine, koji je praktično klasičan sporazum u avio saobraćaju i tiče se uređenja odnosa sa Hong Kongom, čime će se omogućiti, pre svega bliže povezivanje Srbije i Hong Konga, kao i jačanje kulturne i ekonomske saradnje.Drugi sporazum, je sporazum o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske. On je tehničke prirode i odnosi se na procedure i prenos nadležnosti vazdušnog saobraćaja vezanog za kontrolu leta na teritoriji obe države.Ovaj sporazum, značajan je zbog potrebe da se omogući bezbedan i efikasan protok vazdušnog saobraćaja i bezbedno sprovođenje procedure sletanja i poletanja kako na teritoriji Republike Srbije tako i na teritoriji Republike Hrvatske.Obzirom na preostalo vreme moje poslaničke grupe, ja bih se u nekoliko minuta osvrnula na odluku o nacionalnom programu javne železnice, odnosno železničke infrastrukture za period 2017-20121. godina.Prema dosadašnjoj Strategiji razvoja saobraćaja za period 2010-2015. godina, železnički saobraćaj je imao, kao vid saobraćaja značajne i ekonomske i ekološke vrednosti u odnosu na druge vidove saobraćaja i veću efikasnost masovnog prevoza putnika i robe.Usvajanjem novog Zakona o železnici 2013. izmenama i dopunama 2015. godine, a potom i novog Zakona o bezbednosti interoperabilnosti železnice, mi smo uspostavili normativni okvir za jedan potpuno novi, savremen koncept upravljanja, upravo u skladu sa ovom strategijom, ali i u skladu sa planom Vlade za naredni period. Jasno je bilo da će efekti primene ovih novih propisa biti vidljivi nakon nekoliko godina.Upravo godina.Upravo nacionalni program javne železničke infrastrukture, koji je danas na dnevnom redu, mora da odredi prioritete razvoja, izgradnja i rekonstrukcija, ali i održavanja funkcionalnosti javne železničke infrastrukture i da pruži smernice za unapređivanje uslova za uspostavljanje savremenog koncepta razvoja železničkog saobraćaja u Srbiji.Programom su definisani ciljni tehničko-tehnološki parametri razvoja naše infrastrukture i programom su planirani kako proširenja infrastrukturne mreže, tako i programi kojima će se postići deo potrebne modernizacije naših pruga, posebno projekat rekonstrukcije i modernizacije deonica Panevropskog Koridora 10, kroz Republiku Srbiju i magistralne pruge Beograd bih se osvrnula i na poglavlje koje se odnosi na intermodalni transport kao poseban vid transporta i koji treba da predstavlja razvojnu šansu naše železnice.Intermodalni transport koji se zasniva na multimodelnom transportu najveći deo puta realizuje železničkim ili vodnim putem, jer jer su ova dva vida saobraćaja i ekonomičnija i ekološki povoljnija, a najkraće distance najčešće na početku i na kraju idu drumskim saobraćajem.Železnica kao nosilac intermodalnog transporta ima šansu i mora da unapredi svoje poslovanje i sa drugim vidovima prevoza i odgovori sve strožijim zahtevima tržišta.U programu se prepoznaje razvoj intermodalnih logističkih mreža koje jesu neophodne za uključivanje Republike Srbije u međunarodnom intermodalnom transportu i ovo je perspektivno najveći transportni potencijal železnice za transport različitih vrsta i roba i proizvoda, jer se radi o zajedničkom logističkom proizvodu svih vidova saobraćaja na savremenom transportnom tržištu.U ovom planu vidi se i izgradnja, odnosno planiranje novih terminala intermodalnih kombinovanih za transport robe, izgradnja terminala u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, da pored postojećih železničkih teretnih aranžiranih stanica kao deo železničke infrastrukture.Za privredu je takođe važno i da je ovim planom predviđen projekat izgradnje prvog modernog intermodalnog terminala, koji će biti u Batajnici u Beogradu sa svim potrebnim kapacitetima i kolosečnom vezom sa železničkom infrastrukturom kao dela budućeg logističkog centra.Razvijena infrastruktura nam je potrebna, a ono što su Zakon o železnici i Zakon o bezbednosti interoperabilnosti železnice obezbedili kao formalne uslove za novi koncept upravljanja i razvoja železničkog sistema utkano jeste u ovaj Nacionalni program koji vodi daljem razvoju i moderne i bezbedne železnice, što jeste cilj i Vlade i treba da bude cilj svih nas.Svakako će poslanička grupa SPS podržati i ova dokumenta, a na samom kraju želim možda i da rizikujem da izazovem repliku, ali moram da zloupotrebim ovo vreme i da u svoje ime i u ime mojih koleginica osudim neprimerenu osudim neprimerenu i nedoličnu retoriku kolege Zorana Živkovića.Kao žena i kao političarka nije uvređena samo predsednica parlamenta, već svaka od nas. Od Zorana Živkovića zahtevamo u najmanje da se izvini pre svega predsednici parlamenta, ovo mu nije bio prvi put, a od kolega novinara očekujem da objave protest kojim smo ovim povodom potpisali mi narodni poslanici i narodne poslanice i ovaj protest su čak podržali i gosti iz Ministarstva i ministri u Vladi Republike Srbije. Hvala.

Ovde imamo nekoliko zakona koji se odnose, pre svega, na vojne sporazume, zatim vizni režim, kontrola vazdušnog prostora, međunarodna saradnja u očuvanju istorije i čuvanju groblja i infrastruktura srpske železnice, nacionalni program razvoja infrastrukture srpske železnice. Kada bi čovek bio iskren, mora da prizna da svaka ova oblast zaslužuje posebnu sednicu.Što se tiče vojnih sporazuma, to je jedna ustaljena šema po kojoj se predlaže Skupštini. Jedino što mi ovde srpski radikali ovde pozdravljamo i u svakom slučaju naglašavamo saradnju sa Belorusijom. Konačno se uspostavlja pa i ta vojno-tehnička saradnja sa Belorusijom. Ima višestruki značaj. Prvo da se probije, što bi se reklo, taj led, koji je bio još iz ranijeg perioda.Kada je SRS devedesetih godina predlagala da se uspostavi saradnja sa Belorusijom, mnogi ovde koji su u redovima i pozicije i opozicije tada su to dočekali sa negodovanjem, tvrdeći kakva je korist od Belorusije. Jedan od kolega koji je diskutovao je rekao pravu istinu – Belorusija je iz bivšeg sistema Sovjetskog saveza zadržala sve ono što je najbolje, pa pogotovo kada je u pitanju i vojna tehnika i tehnologija, da ne govorimo o drugim prednostima koje može da koristi Vojska Srbije u saradnji sa Belorusijom.Što se tiče viznog režima, treba uspostavljati te vizne režime na ravnopravnim osnovama. Treba što više ukidati potrebu za vizama, ali što se tiče samog podatka koji je izneo ministar, da je pasoš Srbije na trideset i nekom mestu u odnosu na 140, koliko se sećam, ukupno zemalja koje se rangiraju sa značajem pasoša, ne možemo se pohvaliti sa jednom činjenicom, da diplomatski pasoš poseduje tašta Tomislava Nikolića. To je sramota za sve nas, a pogotovu za ovu Vladu.Možete vi, gospodine Odaloviću, da pokazujete prstom šta hoćete, ali ta bruka i sramota ostaje. To ćete morati da nosite. Kako ćete nositi, to niko ne zna. Sada kada ode Tomislav Nikolić najverovatnije ćete početi da se posipate pepelom, kako je to iznuđeno, kako je pod pritiskom, ali tašta nije baš taj rang i nije osoba koja bi trebala da uživa diplomatski status.Mi srpski radikali smo vas na vreme upozorili. Znate, morate voditi računa šta radite, pogotovu kada ste na vlasti. Vodi se računa i kada ste u opoziciji.Što se tiče kontrole vazdušnog prostora, ovo je veoma značajna tema. Znate, ovde se ne radi samo o uspostavljanju nove linije avio saobraćaja između Srbije i Kine, ovde se radi o kontroli vazdušnog prostora ili zračnog letenja između Hrvatske i Srbije i mi ovde imamo dosta podataka koji su nejasni i suviše su suvoparni, stručni, pa nam je nejasno kako će to zbog potrebe kontrole sletanja i uzletanja na Aerodrom Osijek, koji će to deo Srbije biti pod kontrolom službe letenja Hrvatske?

kada je u pitanju letenje sa Aerodroma Niš. To je od ranije, a mi imamo ovde novu činjenicu radi kontrole letenja iznad Aerodroma Osijek. To je kompletna kontrola, karikiram stvari, ali veći deo teritorije ili vazdušnog prostora iznad severnog dela Srbije. Jeste tu definisano na kojoj visini letenja se vrši kontrola, da li je to sedam ili četiri, na kom nivou kontroliše, to je sad manje bitno, nego je trebalo više objašnjenja, razjašnjenja šta to znači. To su novi momenti, novi trenuci kada je u pitanju saradnja oko kontrole letenja.Što se tiče ovih istorijskih spomenika, u svakom slučaju zaslužuju veliku pažnju. Ono što neki od nas pojedinaca možemo da primetimo, do sada se nije posvećivala pažnja očuvanju grobalja srpskim stradalnicima i već kada govorimo o srpskim stradalnicima, moram da ispravim jednog govornika ranije, koji je rekao da u logoru u Nemačkoj bili su Srbi i Crnogorci. Tada se gotovo niko nije izjašnjavao kao Crnogorac. To su sve bili srpski vojnici kraljevske vojske, a to sad što se na neki način na neki način ispod žita želi falsifikovati istorija, ne postoji nigde ni jedan jedini dokument da su se u kraljevskoj vojsci izjašnjavali kao Crnogorci. Ako je bilo, onda su to bili oni koji nisu bili srpske nacionalnosti, tako da moramo čuvati auteničnost istorijskih događaja.Ono što je za nas neuobičajeno iznenađenje, to je da na jednom veoma značajnom dokumentu

je nešto što je fundament, ne samo razvoja železničkog saobraćaja, nego ekonomije, privrede i ovde se ne pojavljuje resorni ministar ili novim govorom rečeno ministarka. To je osoba opšteg obrazovanja. Ko ne zna, to je ona što je zadužena za sve. Posle Tita samo se ona pojavila. Nego je prepustila da mi ovde raspravljamo sa njenim kolegama koji izražavaju dobru volju, ali nisu u materiji očigledno.Ovde

Svedoci smo da se svakodnevno čine napori od strane Vlade kako bi se uspostavili sporazumi i dogovori, potpisali ugovori oko rekonstrukcije železničkih pruga, pogotovu oko ovih magistralnih delova.Mi ovde, umesto da dobijamo da pitamo resornog ministra ili „ku“, ministarku, mi ovde moramo da pričamo javnosti, da objašnjavamo detalje, a nemamo odgovor.Naime, šta je ovde interesantno? Ovde je interesantno da je Vlada izdvojila od ranije 800 miliona za završetak drumsko-železničkog mosta na Dunavu kod Novog Sada. Sada. Izgradnja tog mosta podseća na onu seriju „Đekna“ - kada će, ne zna se kad će. Svake godine obasipa nas ministarstvo, a pogotovu ministarka

Ali, mi moramo biti svesni da je to neuralgična tačka kada je u pitanju drumsko-železnički saobraćaj.Srbija plaća i te kako značajne kaznene penale zbog toga što se ne odvija normalno železnički i drumski saobraćaj. Moramo to da ubrzamo, ako je Vlada izdvojila ta sredstva.Drugo, evo vas pitam koji zamenjujete Zoranu Mihajlović, kako vi to mislite da na kraju uklopite te različite sisteme infrastrukture kada je u pitanju železnica? Vi znate da Rusija daje kredit da montira svoju opremu, vi znate da Kina daje kredit da montira svoju opremu. Evropski fondovi izdvajaju sredstva pod uslovom da je njihova oprema. Kako ćete te tri naizgled jednostavne opreme, kada je u pitanju infrastruktura, kako ćete ih uklopiti? Mora evropska standardizacija ako idete u EU, ili morate se odreći te EU. Neće vas Evropa prihvatiti. Evropu ovde interesuje samo jedno - dohodovnost i profitabilnost železnice i vidite šta vi radite. Vi zbog te EU, van van zakona, suprotno zakonu, da ne kažem Ustavu, vi železnicu organizujete u neka tri sektora. Šta vam je obrazloženje? U dogovoru sa Svetskom bankom. Pa, ne može Svetska banka da bude iznad zakona i iznad Ustava ove države. Hvala

našeg rejtinga, odnosno srpskog pasoša i kako je on cenjen u međunarodnim okvirima. Prema podacima portala Passport index, koji se u svetu koristi kao jedan od relevantnih na osnovu kojih se to vrednuje, pasoš Republike Srbije se nalazi na 37. mestu od ukupno 199 rangiranih država i teritorija, pošto je šest teritorija uključeno u sve to.Isto tako, i druge međunarodne organizacije su okarakterisale Republiku Srbiju da zauzima 43. mesto kada se kao kriterijum uzima u koliko zemalja bez vize se može ući sa pasošem Republike Srbije. Ovo je čisto zbog javnosti i i zbog toga da bi svi znali u kakvom je trenutno statusu i položaju srpski pasoš.Druga stvar koju sam hteo reći odnosi se na ovaj Međunarodni sporazum između Srbije i Hrvatske. Naravno da je u Sporazumu obuhvaćen način na koji se kontroliše vazdušni prostor i reč je o civilnoj kontroli vazdušnog prostora. Nema nikakvih drugih premisa premisa i nikakvih drugih skrivenih značenja oko ovoga.Što se tiče železničke infrastruktura, meni je jako veliko zadovoljstvo što sam u dosta govora čuo da se potencira ova tema i to je jedna od najvažnijih tema. Najjeftiniji prevozi su prevozi rekom i prevozi železnicom. Upravo iz tog razloga je jako važno da mi budemo svesni činjenica šta će za nas predstavljati železnički saobraćaj u budućnosti. Žeželjev most će biti gotov s jeseni ove godine. Jako je važno da to čvorište bude razrešeno. Mislim da će koleginica Mihajlović, koja će biti u parlamentu u ponedeljak ili kad bude prvi sledeći radni dan parlamenta, moći da da više detalja.Ali, ono što je jako važno, železnička infrastruktura je jedna od stvari na kojima se naročito insistira i to ste dobro primetili.Priča o standardizaciji zbog različitih izvora finansiranja je neupitna i postoji naša radna grupa koja se bavi usklađivanjem svih ovih tema zajedno sa EU i sa drugim stranama koje učestvuju u ovom postupku i apsolutno će biti funkcionalna železnica kada bude izgrađena i ne bi trebalo da dođe do nikakvih problema u pogledu ovoga. U svakom slučaju, svaka pažnja i svaka dobronamerna sugestija je dobrodošla. Hvala vam puno.

Hvala, poštovana predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, poštovani građani, danas je pred nama set zakonskih predloga, 21 predlog zakona, ali zaista u jednoj neuobičajenoj atmosferi. Naime, kako bi znali građani Srbije, poslanik Zoran Živković je danas najprimitivnijim uvredama pokušao da ponizi predsednicu parlamenta, da ponizi narodne poslanike u ovom uvaženom domu. Ali, nije to samo uvreda za njih, to je, naravno, uvreda za celokupnu naciju i važno je da građani znaju šta pojedini poslanici u njihovo ime čine u ovom uvaženom domu.Rekoše danas neki predstavnici političkih stranaka iz opozicije da ovi predloženi zakoni nemaju ama baš nikakve veze. Ne bih se ja složio sa tim. Mislim da su itekako povezani. Evo, simbolično slika i prilika svega onoga što je Vlada Republike Srbije radila u prethodnom periodu.Kada pogledate sve ove zakone, oni jesu slika otvaranja vrata i na istoku, odnosno sve sporazume, slika otvaranja vrata i na istoku i na zapadu, slika stvaranja prijatelja i na istoku i na zapadu, ulazak u mnoge međunarodne organizacije, pri tom svakako vodeći računa o sopstvenom interesu, pre svega o bezbednosti i o slavnim tradicijama Srbije i njenog naroda.S

poštovani građani Srbije, radi se o modernizaciji, o obnovi jednog sistema koji je pa već više od decenije sistematski urušavan u Srbiji, naročito u periodu do 2012. godine. Započeta je modernizacija, remont, kupovina naoružanja i opreme, ali sporazum svakako predviđa i školovanje i obuku kadrova u Vojsci Srbije, veoma važna oblast koja se definiše ovim sporazumom, kao i još mnogo toga što se nalazi u ovom sporazumu.Ovaj sporazum jeste samo deo razvoja ukupnih bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Republike Belorusije i naravno da je okrenut ka očuvanju mira i bezbednosti i jedne i druge države, poštujući sve ono što su unutrašnji propisi i zakonska rešenja u obe države.Međutim, poređenja radi, tzv. reformom i modernizacijom naše vojske koja je nastupila od onog dana kada su zapalili ovaj uvaženi dom, a doživela svoj vrhunac u periodu od 2003. do 2007. godine, moram prosto da napravim jedno poređenje, podsetiću Srbiju da je u tom periodu na stotine tenkova i drugih oklopnih vozila u vojsci Srbije prodato, uništeno, pretopljeno i jasno je kakva je pošast pogodila odbrambeni sistem Srbije u tom periodu. Kažem blizu 800 tenkova i oklopnih vozila u tom periodu je rasprodano i pretopljeno.Slike radi, poštovani građani, uporedite to sa onim što danas radi Vlada Republike Srbije, na čelu sa premijerom, pokušavajući i stvarajući jedan ozbiljan sistem, sistem sistem u regionu, a sve u cilju očuvanja bezbednosti i mira, na kraju krajeva.Što se tiče drugog sporazuma, uvaženi ministre Vulin, jedna zaista važna stvar – Sporazum sa Češkom o očuvanju, čuvanju i održavanju naših vojničkih grobova u Češkoj. Ja se nadam, u nekom narednom periodu, i čuvanju grobova širom sveta. Svakako da je ovo prva Vlada i vi jeste prvo Ministarstvo koje na ozbiljan način ovome pristupa, na čelu sa

jedan smo od retkih naroda koji može da bude ponosan na svako mesto stradanja i na svaki vojnički grob u Evropi, bilo gde da se on nalazi, iz bilo kog perioda. Mislim da je to nešto što je svojstveno samo velikim narodima, iako smo mi brojčano mali narod i to je nešto što ljubomorno mora da čuvamo i ovo jeste pravi korak u tom pravcu.Kao što je i pravi korak ono što je Vlada Republike Srbije i vaše Ministarstvo uradilo u nekom prethodnom periodu, naime, jasno je da već godinama unazad sve značajne istorijske datume u prošlosti srpskog naroda obeležavate zajedno sa Vladom Republike Srpske. Dokle te i takve odluke i te i takve sporazume donosite, budite sigurni da ćete imati podršku poslanika u ovom parlamentu, ali i podršku većinske Srbije, što je i najvažnije. Videli ste da kao posledica tih vaših dela, podrška politici Vlade Republike Srbije raste od izbora do izbora. Videli ste koliku ste podršku dobili u aprilu mesecu.Na kraju, da dodam da će i moja malenkost, kao narodni poslanik, u Danu za glasanje podržati pre svega ova dva zakonska rešenja, ali i ostalih 19, naravno, zajedno sa mojim kolegama iz Srpske napredne stranke. Ja vam čestitam i zahvaljujem na svemu što radite za Srbiju i njene građane i

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se danas osvrnuti na predloge zakona koji se odnose na vazdušni saobraćaj, i to na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, kojim Republika Srbija preuzima nadležnost za pružanje usluga u delu vazdušnog prostora Republike Hrvatske koji je potreban za bezbedan i efikasan protok vazdušnog saobraćaja. Takođe, Republika Hrvatska preuzima nadležnost za pružanje usluga u delu vazdušnog prostora Republike Srbije u pograničnom području, zbog bezbednog i efikasnog poletanja odnosno sletanja na aerodrom se i na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine. Inače, inicijativa za zaključivanje ovog sporazuma je došla od strane avio-prevoznika „Er Srbija“. Napomenula bih da je „Er Srbija“ proglašena za lidera na tržištu avio-kompanija u 2017. godini od strane jedne prestižne avio-informativne kuće iz Sjedinjenih Američkih Država, iz razloga što je nadmašila brojne avio-kompanije koje su na tržištu mnogo duže od nje. Negde je to došlo i kao nagrada za dosadašnja dostignuća, za uvođenje veoma uspešnih letova, za strategije koje su razvijene da bi „Er Srbija“ se razlikovala od ostalih avio-kompanija i da bi unapredila svoju mrežu.Ono što bih ja posebno istakla kada sam već u temi vazdušnog saobraćaja, jeste razvoj aerodroma u Nišu, ne samo iz razloga što sam ja iz Niša, već zato što on predstavlja plod velikog rada Vlade Srbije i Niša kao jedinice lokalne samouprave i međusobne saradnje.Poslovanje aerodroma u Nišu je unapređeno po svim parametrima. Uvedeno je 10 novih avio linija u redovnom putničkom avio-saobraćaju i jedna linija u kargo avio-saobraćaju. Takođe, realizovan je niz investicionih projekata, smanjena zaduženost preduzeća i nabavljen je značajan deo aerodromske opreme.Ukoliko opreme.Ukoliko posmatramo način na koji je poslovao aerodrom u Nišu od 1986. godine do danas, mi možemo da konstatujemo samo veliki napredak. Naime, 1986. godine skoro da nije bilo putnika. Recimo, u periodu od 2000-2003. godine putnika nije bilo uopšte, a 2016. godine je bilo više od 120 hiljada putnika.

se tiče kargo avio-saobraćaja, uspostavljena je redovna kargo avio linija i ja sam i prilikom svog govora koji sam imala prilikom donošenja Zakona o transportu opasne robe podsetila da zahvaljujući toj kargo avio liniji Niš-Istanbul, godišnje se može prevesti i do 4.000 tona robe, što će aerodrom u Nišu učiniti regionalnim kargo centrom, što Niš, naravno, nije imao, a srpska roba će moći da se izvozi. Takođe, planirana je i modernizacija aerodroma i produženje piste, dakle, dalje se daje šansa razvoju privrede.Podsetila bih, takođe, da je aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu po rastu u kategoriji 4, a u kategoriji 4 su aerodromi koji imaju čak i do pet miliona putnika godišnje.Veliki planovi su od strane Vlade Srbije izraženi za aerodrom u Nišu, i to da do 2021. godine

robe.Vlada Srbije nastavlja sa jakim tempom da radi na zakonima koji poboljšavaju kvalitet života građana Srbije. Srbija jeste postala čvorište vazdušnog saobraćaja za ceo region, onako kako je to premijer i naveo u svom ekspozeu da će se desiti.Na kraju, zašto podržati predloge koji su pred nama a dolaze od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture? Propisi koji su promenjeni jesu sada u skladu sa zahtevima i u skladu sa evropskim propisima. Donet je set zakona koji regulišu oblast saobraćaja, a samim tim i vazdušnog saobraćaja. Potpisano je i ratifikovano više od 30 sporazuma o vazdušnom saobraćaju, što je dva puta više nego u periodu od 2000. do 2013. godine. Po prvi put je urađena strategija transporta opasne robe, unapređena je kontrola transporta i podignuta je opšta bezbednost.O velikom radu ovog Ministarstva i Vlade uopšte u ovoj oblasti može se govoriti jako dugo, ali, evo, i zbog ovoga što sam ja sada u kratkim crtama iznela, ja negde sebi dajem pravo da pozovem kolege i koleginice narodne poslanike da ove predloge koji su danas pred nama a stigli su od Vlade Republike Srbije u Danu za glasanje podržimo. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, današnji dnevni red podseća na prolećno spremanje špajza. Kao da su se čistile fioke, različiti predlozi zakona o potvrđivanju raznolikih sporazuma, vidi se i po prisustvu ministara da su u pitanju različite različite oblasti, različite teme, različiti vremenski periodi kada su sporazumi zaključeni. Kada se pročitaju ovi predlozi, onda se zaista može konstatovati da ovde vrlo malo dobrih sporazuma, da ima potpuno nepotrebnih, ali da ima i loših i štetnih za državu Srbiju.Bilo bi dobro da ste ih svrstali, bar u jedno pet, ali u najboljem slučaju, u tri grupacije, pa bismo onda mogli malo komotnije da raspravljamo o tome. Bilo bi, takođe, dobro da je ova sednica započela juče, da smo onda imali priliku da u četiri sata, pošto je poslednji četvrtak u mesecu, razgovaramo poslednji put sa premijerom Republike Srbije, da mu postavimo po neko pitanje. Mislim da on nije baš srećan što ste mu uskratili tu mogućnost. Ali, sad šta je tu je, dnevni red imamo, spojili ste nespojivo, pa ćemo malo po predlozima koliko bude moguće za ovo vremena koliko imamo.Zakon imamo.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju,

i zaista je opravdano, u obrazloženju kaže da je sporazum između ove dve Vlade stupio na snagu 9. decembra 2011. godine, da je njime uređeno obavljanje drumskog saobraćaja i Vlada tvrdi, više ne znam ko je od vas ovde predstavnik za koji predlog zakona, uglavnom Vlada tvrdi da razmenjivani kontigenti dozvola za prevoz stvari između Srbije i Rusije nisu zadovoljavali potrebe srpske transportne privrede. Ako je to tako, a nema razloga da ne verujemo, onda je to iz više razloga dobro. Dobro je zato što imamo bolju razmenu i veću razmenu sa Ruskom Federacijom,

pa se konačno opredelite, i zbog Srbije, za saradnju sa Ruskom Federacijom, onda ćemo na drugi način da razgovaramo.Ovo je sporazum koji mim srpski radikalim mislimo da je dobar i potreban, ali takođe mislimo da treba više sporazuma sa Ruskom Federacijom, po raznim osnovama, jer bez te saradnje teško nama verujte, a već se to i te kako oseti.Imamo oseti.Imamo Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa Statutom Regionalne kancelarije, ovo je nešto što nije smelo da se nađe na dnevnom redu.Znate, vi pod ovom firmom te neke proevrpskih fantazija, sad Regionalna kancelarija za saradnju mladih, pa sad trebalo bi valjda svi da se oduševimo šta ste vi to postigli. Vi ste postigli to i kažete nam – ciljevi koji se žele postići, ovim što ćete vi da usvojite, su pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, aktivno građansko učešće i interkulturalno obrazovanje. Šta će u ovom da rade mladi ljudi iz Srbije? S kime će da se mire i zbog čega? Šta su to mladi Srbije nekom skrivili, da bi trebalo sa nekim da se mire? Ali, Sporazum je potpisala, i vi ste napisali AP Kosovo i Metohija, nažalost, svi znamo da je to lažna država Kosovo. To je razlog više zbog čega nismo smeli biti deo ovoga. Ovim predlogom osniva se Regionalna kancelarija za saradnju mladih, i to sa sedištem u Udovičiću, pretpostavljam da je ovo vaš deo, ne mogu više da pohvatam za šta je ko zadužen u ovim predlozima. Ovo je loš predlog

gde baš i nemaju razloga da idu verujte, to će koštati toliko. Ovaj Sporazum, odnosno zakon o potvrđivanju sporazuma je nepotreban i loš.Imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Republike Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju balkanskih vojnomedicinskih snaga.Ovo je, takođe, apsolutno nepotrebno. Zato što ova saradnja ne može da postoji u praksi, nažalost, i nismo mi krivi za to što ne može.

Vodite vi takvu politiku, u to vam se, u ovom momentu, ne mešamo, ali nemojte da zamazujete oči javnosti, i valjda toj vašoj EU, koja treba da vam se zadivi što ćete vi zaključiti ovaj Sporazum, koji apsolutno ne znači ništa. Niti mi možemo imati poverenja u ove države u nekoj, ne daj Bože, ratnoj situaciji, a kako bismo i mogli kad bi oni bili ti koji bi sa svih strana napali na Srbiju.Predlog zakona, ovde navodi, da implementacija ovog Sporazuma zahteva finansijska sredstva, i da to nas košta devet miliona i 450 hiljada dinara. Imamo dalje i godišnje troškove 12 miliona, milion i po, hiljada evra, milion i po godišnje itd. I ni po jada za sve te troškove, kada bi ovo bila neka saradnja koja bi imala efekta i koja bi imala smisla.Ne možemo mi, zapamtite gospodo iz Vlade, prijateljsku saradnju imati ni sa Hrvatskom, koja je okupirala Republiku Srpsku Krajnu, ni sa Albanijom koja ima pretenzije na teritoriju Republike Srbije, ni sa Bosnom i Hercegovinom, koja želi da utopi Republiku Srpsku, ni sa Crnom Gorom, dokle god je ova separatistički režim na vlasti, vlasti, ni sa Slovenijom, još niko u Sloveniji nije odgovarao za one mlade vojnike koji su pobijeni na početku ovih poslednjih ratova, i to niko i ne pita, nikoga to više i ne zanima. Dakle, ovaj sporazum vam ne valja.Zakon valja.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integralnoj misiji UN za stabilizaciju u Centralnoafričkoj republici, ovo lepo treba da kažete ovako, veliki naslov, javnost, pre svega, treba da zna da ovo podrazumeva da ćete poslati 68 vojnih lica u jedinicu, u bolnice u Centralnoafričkoj Republici.Postavlja Republici.Postavlja se pitanje, koje smo postavljali kada je ovo uvedeno u Srbiji, u vreme režima Borisa Tadića, da li ovi ljudi tamo idu dobrovoljno? Tada su, u tom režimu, tvrdili da idu dobrovoljno, pa su se onda javljali ljudi, imenom i prezimenom, tvrdeći da su uslovljavani, ako ne idu da će dobiti otkaze na poslu itd. Ministre Đorđeviću, ni ovaj zakon ne valja.Zakon valja.Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, ko ono beše malopre hvalio taj zakon, ministar Nedimović? Ministre Nedimoviću, ovo takođe nije dobro. Ekologija i zaštita životne sredine jesu bitni, svakako. Ali, vi se pod firmom ekologije i zaštite životne sredine uplićete tamo gde nama mesto nije, prave se troškovi za državu, govorili smo to i kada su bili ovi Kjoto sporazumi, nedavno, kada ste bili.Sporazum je kažete usvojilo 195 država, članica Konvencije, zaključno sa 22. septembrom 2016. godine, sporazum je ratifikovala 31 država, itd, ali pominjete i govorili ste to malopre, cilj Konferencije u Parizu je bio postizanje dogovora i usvajanje novog pravno obavezujućeg dokumenta, koji će definisati obaveze država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime za period posle 2020. godine i tako će sprečiti rast temperature, itd.Mi nažalost nismo industrijski razvijena zemlja da bismo na bilo koji način mogli uticati na ove klimatske Kamo sreće da jesmo, kamo sreće da smo mi razvijena država, pa da možemo zbog toga da se umešamo u ovaj posao na svetskom nivou. Ovako nema neke svrhe, samo ćemo imati troškove, ništa mi tu pomoći ne možemo, niti mi možemo smanjiti, niti povećati temperaturu. Jednostavno nemamo nikakvog uticaja na to.Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala. Ovo je sporazum koji jeste prihvatljiv i nemamo tu nekih posebnih primedbi, hajde samo da na ovaj način počnemo da vodimo računa i o svojim i o svojim memorijalima i o svojim žrtvama kroz istoriju kad god su se desili. Dakle, ne smeta nam ovaj sporazum.Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije u saradnji u oblasti turizma. Apsolutno podržavamo svaku saradnju i sa Belorusijom, kao i sa Rusijom. Imamo hvala Bogu mi u turističkoj ponudi mnogo toga neiskorišćenog, ministar LJajić nije tu, možda bi i on imao neki odgovor na ovo pitanje. Dakle, mnogo toga neiskorišćenog i treba da se iskoristi, ne samo u saradnji sa Belorusijom, nego generalno, ali svaki vid saradnje sa Vladom Republike Belorusije je nešto što mi podržavamo kao i ovaj sledeći Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji.Ministre Đorđeviću ovaj sporazum treba da se podrži, ali bismo bili mnogo srećniji sa ste nam ponudili sporazum za srpsko-ruski humanitarni centar, da rešimo to važno pitanje. Treba da damo sve beneficije tom srpsko-ruskom humanitarnom centru, najmanje onoliko, koliko ste dali NATO-u, i oni pre vas i vi.Dakle, podržavamo saradnju sa Belorusijom u vojno-tehničku saradnju, kao i ostale vidove i evo podsećamo vas, nadamo se da ćemo imati odgovor na ovo pitanje pošto se to po medijima pominje, ali zaista bi trebalo da se pozabavite ovim Srpsko-ruskim humanitarnim centrom i da im dodelite imunitet, rekoh najmanje onakav kakav ste dodeli NATO vojnicima.Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju. Govorio je kolega Mirčić malopre o tome. Dakle, ovo nema našu podršku, Hrvatska nam duguje celu Republiku Srpsku Krajinu i teško sa njima može bilo šta da se sarađuje.Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke obavljen u plaćenoj delatnosti članova porodice, Diplomatsko-konzularnog predstavništva, ima sa nekoliko država, ima isti ovakav predlog i mislimo da ovo zaista nema potrebe, ko su to predstavnici Diplomatsko-konzularni predstavnici, čiji članovi porodice porodice imaju potrebu da rade u zemlji u koju odu. Ovo je nešto, ko zna koga imaju nameru da dovedu, to ne treba da se podrži i mi srpski radikali to nećemo podržati.Imamo sada jednu grupu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije, pa je tu Vlada Kirgijske Republike, pa Portugala, Tajlanda, Iraka. Radi se o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Nije loše da se ukinu vize, ali nema neke koristi od ovoga, zato što svi nosioci diplomatskih pasoša nikada nisu imali problem da putuju, ni da prelaze granice u ovim zemljama. Ako postoji problem sa vizama, onda taj problem postoji za građane koji putuju sa običnim pasošem.Ovo možda jeste neki prvi korak do potpunog ukidanja viza, ali nije bilo potrebno u ovom prolećnom spremanju, nije bilo oglavu što bi rekao naš narod, da se sad bavimo ovim u ovakvoj gužvi od predloga sporazuma.Da

Zakon o potvrđivanju između Vlade Republike Srbije i Specijalne Administrativne Regije Hong Konga o vazdušnom saobraćaju i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane.Ovaj drugi zakon govori da su predlogom utvrđeni modeli saradnje, zamislite, zbog čega mi donosimo zakon. Radi se o modelima saradnje susreta ministara odbrane, načelnika generalštabova, uzajamnih poseta delegacija oružanih snaga, poseta eksperata, organizacija i održavanja obuka i vojnih vežbi.Dakle, ministre Đorđeviću, bez ovog zakona vi ste mogli da idete u posetu Slovačkoj, jel tako. Šta će vam zakon da reguliše da ministar ima pravo da može da ode u neku državu ili načelnik Generalštaba,

danas imamo čitav set zakona, 21 zakonski predlog na dnevnom redu. Rekao bih da je svaki od 21 zakonskih predloga o potvrđivanju sporazuma dobar, sveobuhvatan, da se odnosi na više da kažem, sfera društva u kojima je potrebno nešto uraditi i to je dobro.Sporazumi na koje želim u svom izlaganju da se osvrnem jeste na prvom mestu Sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih. Govori se i u Skupštini Srbije i u javnosti Srbije zašto je nama potrebno da imamo jednu takvu kancelariju, zašto se troši novac na mlade, na razgovore, na putovanja, na razmenjivanje, na učenje, upoznavanje mladih. Pa, sve nesreće, svako zlo, kaže narod – dolazi iz neznanja. Što manje znate o nekome, što manje znate o nečemu, to se više toga plašite i to je više straha među ljudima. među ljudima. Oko toga nema nikakve dileme ni u Skupštini, ni u javnosti.Ako su mladi budućnost naše zemlje i ovog regiona i ako njima treba da ostavimo sutra zdrave temelje na kojima će nastaviti da grade našu balkansku kuću, onda treba da uradimo i mi nešto za njih, koji se danas bavimo politikom pa da osnujemo tu regionalnu kancelariju za saradnju mladih za komunikaciju, razvoj njihovih iskustava, za njihovo upoznavanje gde će oni pre svega naučiti da razumeju jedni druge, da razumeju sopstvene potrebe, da razumeju razlike, da razumeju jezike jedni drugih, da razumeju istoriju i kulturu.Ako to ne budemo uradili, onda ćemo se kroz nekoliko decenija suočiti ponovo sa nekim nesrećama u regionu zapadnog Balkana. Ne smemo da dozvolimo da svaka generacija na Balkanu bude ratna generacija, da svaka generacija prolazi kroz neku nesreću i da svaki put iznova govori o pomirenju, o saradnji, o osnivanju nekih kancelara. Sada kada osnujemo ovu kancelariju, kada potvrdimo sporazum, treba da krenemo, da nastavimo da zidamo temelje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu.Ako nema komunikacija, ako nema upoznavanja, nema ni investicija, nema boljeg života, nema razvoja, nema ekonomije, nema budućnosti na ovom prostoru. Ko će onda da živi ovde? Sa kim ćemo da živimo? Ne možemo kao rogovi u vreći da sačekamo 2020, 2030, 2040. godinu i da svaki put pričamo jedne te iste priče. Saradnja među mladima je budućnost i apsolutno ovakav predlog sporazuma ima moju podršku i ima podršku javnosti Srbije.Drugo o čemu hoću da govorim jeste sporazum kojim čuvamo ona vojnička groblja, kojim čuvamo vojne spomenike, kojim čuvamo sećanje. Ako nemamo prošlost i ako je ne pamtimo, ako nemamo istoriju, onda nemamo ni budućnost. Evo, to su ta dva sporazuma koja naizgled nemaju veze, ali budućnost i prošlost imaju. Moramo da pamtimo one koji su ginuli za ovu zemlju, one koji su svoje kosti ostavljali širom Evrope i sveta da bi imali mir, da bi mogli da živimo zajedno, pristojno i normalno. Zato apsolutna podrška i za ova dva sporazuma o kojima sam hteo da govorim danas i apsolutna podrška politici Vlade Republike Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću. Hvala

predsedavajući, uvaženi ministri, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa statutom ove organizacije.Podsećanja radi, u okviru Samita o zapadnom Balkanu, koji je bio u Parizu 4. jula 2016. godine, kada je svečano i potpisan Sporazum o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, njeno osnivanje inicirao je srpski premijer gospodin Aleksandar Vučić, a njegov predlog je prihvatio albanski premijer gospodin Rama. Oni su zajedno inicirali kod lidera zemalja zapadnog Balkana uspostavljanje jedne ovakve kancelarije.Cilj uspostavljanja ove kancelarije je pre svega da se povežu mladi iz susedstva. Neophodno je da povežemo mlade zapadnog Balkana, neophodno je da im damo priliku da se oni povezuju uspostavljanjem projekata, projekata u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, kako bi zajedno konkurisali ili preko nevladinih organizacija ili preko zvaničnih institucija iz zemalja iz kojih dolaze.Podsećanja radi, jedna ovakva kancelarija je postojala nakon Drugog svetskog rata između Francuske i Nemačke, Kancelarija za mlade koja je uspostavljena davne 1963. godine u okviru Jelisejskog ugovora o prijateljstvu između Francuske i Nemačke. Praksa je pokazala da su studentske razmene upravo odigrale ključnu ulogu u prevazilaženju netrpeljivosti između dve zemlje koje su kroz istoriju najviše ratovale. Upravo su studentske razmene doprinele zalečenju onih posleratnih rana i uspostavljanju jednog procesa pomirenja i saradnje.Želela bih da kažem dalje da je zaista i statut, ali i sporazum koji se nalazi pred svim narodnim poslanicima do najsitnijih detalja sve moguće situacije, kao što je koji je to mandat ove kancelarije, koji su to ključni organi koji deluju u okviru ove regionalne kancelarije, ali i koji je budžet kojim raspolaže ova kancelarija. Budžet je dva miliona evra za period od tri godine, za svaku godinu, s tim što je kontribucija potpisnica takva da je Srbija najveći kontributer sa 38,9%, dok je Crna Gora najmanja sa 4,4%. Organi koji su uspostavljeni i koji i koji će doprineti boljem radu ove regionalne kancelarije su upravni odbor, sekretarijat, sedište ove kancelarije koje se nalazi u Tirani, zatim savetodavni odbor i brojne radne grupe. Podsećanja radi, u svakoj zemlji potpisnici biće formirane i lokalne kancelarije.Čemu će će doprineti zapravo rad ove regionalne kancelarije? Praksa je pokazala da su problemi mladih isti ili slični, bez obzira iz koje zemlje zapadnog Balkana dolazili. Ali, problemi mladih pre svega se tiču nezaposlenosti, zatim nedovoljne mobilnosti, nepriznavanje diploma. Ovakvi slični sporazumi će upravo doprineti da se ti problemi na jedan bolji i brži način reše. Dosadašnja praksa je upravo pokazala da je mobilnost mladih ljudi i mogućnost da saslušaju jedni druge, da sede za istim stolom će doprineti zapravo rešavanju društveno-političkih problema koji postoje u regionu i da se prosto preovladaju tekovine ratne prošlosti iz prethodnih decenija. Doprinos regionalne kancelarije ide u pravcu procesa pomirenja, veće mobilnosti među mladima, jačanju mira i stabilnosti u regionu i istovremeno eliminisanju dodatnih etničkih i verskih predrasuda i stereotipa u zemljama regiona.Želim takođe da vam kažem da je uspostavljanje Regionalne kancelarije zapravo deo Berlinskog procesa, da rezultati berlinskog procesa, koji je inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel, zapravo doprinese da imamo konkretne rezultate. Nedavno je Narodna skupština usvojila Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan. Zatim, ljude možemo možemo povezati mostovima, prugama i autoputevima. Jedan deo Berlinskog procesa je upravo i to da nastavimo ka daljem regionalnom povezivanju i jačanju infrastrukturnih projekata. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju autoputa Niš-Priština-Drač, kojim će se povezati Koridori 10 i 7 i povezaće se ovi koridori sa albanskim lukama, ali isto tako i izgradnjom pruge Kraljevo-Rudnice-Priština-Skoplje.Dakle, ovakvi i slični projekti će zapravo doprineti da imamo da imamo stalne kontakte među liderima zapadnog Balkana, među građanima koji žive u ovim državama, ali isto tako mi ćemo sesti za isti sto, mi ćemo se bolje međusobno razumeti, međusobno poštovati i samim tim doći će do smanjenja tenzija na celokupnom prostoru.Iskoristila bih priliku da pozovem sve mlade iz Beograda, Prištine, Sarajeva, Tirane, Skoplja i Podgorice, da se aktivno umreže i da se uključe u rad Regionalne kancelarije preko svojih nevladinih organizacija, preko svojih lokalnih kancelarija u zemljama potpisnicama iz kojih dolaze i preko svojih zvaničnih institucija.Takođe, želela bih da iskoristim ovu priliku i da pozovem sve svoje kolege i koleginice narodne poslanike, jer ovaj sporazum i ovi sporazumi 21 koji se nalaze danas na dnevnom redu zaista nemaju veze toliko sa politikom, hajde da pokažemo da smo solidarni, hajde da svoje stranačke dresove bar danas ili do dana za glasanje ostavimo po strani i da u danu za glasanje podržimo usvajanje ovog i sličnih sporazuma. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. Izvolite. danas su veoma važni sporazumi na dnevnom redu pred nama iz oblasti odbrane, iz oblasti saobraćaja, spoljnih poslova, ali ja ću se posebno osvrnuti na jedan sporazum, i to vrlo kratko, misleći da neće niko njega pominjati, da neće govoriti o njemu, ali drago mi je što se danas veliki broj poslanika upravo osvrnuo na Sporazum iz Pariza Pariza o klimatskim promenama.Zašto želim da istaknem važnost ovog sporazuma i samih klimatskih promena i same oblasti zaštite životne sredine? Do dolaska Vlade Aleksandra Vučića 2014. godine ovo je bila najproblematičnija oblast, upravo otvaranje poglavlja 27, pre svega zato što su ostavljeni brojni problemi i ostavljeno je u nasleđe veliko ulaganje novca koje je nama tada izgledalo potpuno imaginarno i izgledalo je da nećemo moći da dostignemo te cifre. ozbiljnom radu i Vlade Aleksandra Vučića i ovog ministarstva zaduženog za zaštitu životne sredine, Srbija je danas jedina zemlja kandidat za članstvo koja je dobila otvaranje poglavlja 27 bez uslova. To je, naravno, velika nagrada za marljiv rad ovog ministarstva i kompletne Vlade.Takođe ističem da je uspostavljen Zeleni fond, kao održivi nacionalni sistem finansiranja projekata. Treba istaći da je u ovoj godini povećana naplata po osnovu ekoloških naknada za čak 50%, a to znači da će oko 10 milijardi dinara ući u budžet Republike Srbije po ovom osnovu. Dobijaju se bespovratna sredstva za mnoge projekte, dakle, iz oblasti tretmana otpadnih voda, izgradnju postrojenja za prečišćavanje, vodu, za deponije. Sa oko šest milijardi dinara je Vlada Aleksandra Vučića pomogla i subvencionisala reciklažnu industriju. Ono što je veoma važno u ovoj oblasti, to su prekogranična i međunarodna saradnja.Što se tiče samih klimatskih promena, dakle, Srbija ima strategiju. Što se tiče Ministarstva, dakle, Ministarstvo ima jasnu strategiju i sve se to prenosi na lokalne samouprave, dakle, od samih projekata energetske efikasnosti, menjanja fosilnih goriva alternativama, korišćenja obnovljivih izvora energije i mnogih drugih rešenja. Dakle, Srbija ide čvrstim korakom ka otvaranju Poglavlja 27 i to je velika zasluga rada Vlade Aleksandra Vučića i Ministarstva za zaštitu životne sredine.Dakle, ovaj sporazum pre svega podstiče nas na smanjenje emisije gasova i ne bih mogla da se složim sa koleginicom da Srbija ne može po tom pitanju ništa da učini. Naravno da može, može svaki pojedinac, jer svako lokalno delovanje što se tiče zaštite životne sredine daje globalne efekte. Dakle, obavezuje nas na smanjenje gasova, takođe na održivo korišćenje šuma, što nije samo bitno po pitanju pitanju samih klimatskih promena, već kao što smo imali nedavno, nažalost, iskustvo sa poplavama, to će omogućiti da se lakše borimo i sa poplavama i sa erozijom i, kao što je uvaženi ministar rekao, najbitnije je za nas što se otvaraju fondovi, znači, otvaraju se finansijska sredstva, međunarodna pomoć i to je ono što će doprineti se i budžet Republike Srbije po ovom osnovu puni i da, naravno, mi rešavamo i svoje probleme i zaštite životne sredine.Naravno, i sve ostale sporazume podržaću, kao i sve moje kolege, u danu za glasanje. Zahvaljujem.

pred nama je danas set sporazuma iz različitih segmenata društva, ali ono što je značajno je da svi ovi sporazumi doprinose uspostavljanju dobre dobre saradnje, dobrih bilateralnih odnosa između Republike Srbije i drugih država. Ali, ovi sporazumi i te kako utiču na ekonomski rast i razvoj u različitim segmentima, npr, u segmentu odbrane naše zemlje, zatim u segmentu saobraćaja, kako železničkog, tako vazdušnog i drumskog saobraćaja, ali pred nama su danas sporazumi koji se odnose i na prošlost. Države koje se sa dužnom pažnjom ne odnose prema svojoj prošlosti, nemaju ni svoju sadašnjost, a nemaju ni svoju budućnost.Ova Vlada se na krajnje odgovoran način odnosi prema svojoj prošlosti, prema onima koji su svoje živote dali za slobodu Srbije, koji su svoje živote kao borci izgubili na drugim ratištima, ili kao borci ili kao ratni zarobljenici. Zato najpre želim da pozdravim sporazum koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa Vladom Češke Republike, a koji se odnosi na zaštitu ratnih grobova i vojnih memorijala. Naravno da ovaj sporazum se zasniva na načelima međunarodnog humanitarnog prava, na načelima Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. godine, ali ono što posebno želim da istaknem, to je način saradnje koji je predviđen ovim sporazumom. Naime, svi oni borci koji su poginuli u preko 40 zemalja u Evropi imaju pravo da ne budu bezimeni, imaju pravo da imaju svoje ime i prezime. Upravo ovim sporazumom, kao način saradnje između Republike Srbije i Republike Češke, propisano je da će se uspostaviti popis svih srpskih žrtava i svih čeških žrtava. Vrlo je važno da znamo i da se s dužnom pažnjom odnosimo prema imenu i prezimenu svih onih koji su svoje živote dali za slobodu i čast Srbije.Ono što takođe želim da kažem to je da ovim sporazumom, da ne bi ostao samo mrtvo slovo na papiru, predviđeno i formiranje zajedničke komisije koja će i te kako voditi računa o implementaciji ovog sporazuma. Da se ova Vlada odgovorno odnosi prema svojoj prošlosti i svojim žrtvama govori i taj podatak što je budžetom za 2017. godinu na razdelu 28 Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a na programskoj aktivnosti boračke i invalidske zaštite predviđena su novčana sredstva upravo za očuvanje ratnih spomenika i memorijalnih centara, a za 2017. godinu, naravno, budžetom će takođe biti predviđena sredstva i dalje za 2018. godinu.Ono što takođe želim da istaknem kao vrlo značajan sporazum, to je Sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Belorusije. Zašto želim da istaknem ovaj sporazum? Zato što je saradnja u oblasti odbrane i te kako značajna sa vojnog aspekta, ali i sa aspekta ekonomskog razvoja naše zemlje. Zašto? Zato što je ovim sporazumom predviđena i vojno-tehnička saradnja u naoružanju i vojnoj opremi, ali i vojno-tehnička saradnja što se tiče modernizacije onih preduzeća koja se bave naoružanjem i vojnom opremom. Znamo da je namenska industrija i te kako značajan pokretač ekonomskog razvoja Republike Srbije i ulaganjem u namensku industriju u stvari direktno se utiče na bruto društvenog proizvoda i na ekonomski napredak Srbije.Takođe, ovaj sporazum značajan je i sa aspekta razmene stručnjaka i usavršavanja stručnjaka, kako iz Republike Srbije tako i iz Belorusije, prenos znanja, prenos iskustva. Sa aspekta iskustvenog, naučno-tehničkog znanja i sa aspekta sprovođenja zajedničkih projekata između između Republike Srbije i Belorusije ovaj projekat je značajan, naravno, i svi drugi sporazumi iz oblasti saobraćaja. Saobraćaj i te kako može da utiče na privredni rast i ekonomski razvoj Republike Srbije. Svi sporazumi koji se odnose kako na vazdušni, tako i na drumski saobraćaj, ali i nacionalni program za železničku infrastrukturu i te kako imaju značaj za ekonomski napredak zemlje.U danu glasanje glasaćemo

Stojanović** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri i poštovani građani, na današnjem dnevnom redu nalazi i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma.Između ove dve vlade bilateralni odnosi u ovoj oblasti su tradicionalno dobri, međutim, ovim sporazumom će se saradnja ovih dveju zemalja značajno unaprediti. Dosadašnji rezultati turističkog prometa nisu na očekivanom nivou, kada posmatramo raspoložive turističke mogućnosti. Nedostaje organizovani nastup i promocija naše turističke ponude za potencijalne turiste iz Republike Belorusije. Mogu slobodno da kažem da je inicijativa za ovim sporazumom potekla od Republike Belorusije, što je sasvim shvatljivo, obzirom na našu ponudu posete planinskih centara, zatim banjskih mesta i posebno program koji se odnosi na verski turizam Srbije.U sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju daljeg razvoja turističke razmene na principu uzajamne koristi. Takođe se predviđa podsticanje saradnje između organa državne uprave u sferi turizma, kao i proširivanje saradnje između subjekata turističke industrije, uključujući i one koji investiraju u oblast turizam. Dalje, predviđa se da će obe strane težiti pojednostavljivanju pograničnih i drugih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom i biće olakšana razmena informacija o razvoju turističkog tržišta, kao i učešću na međunarodnim sajmovima. Ono što je takođe važno, a obuhvaćeno je ovim sporazumom, jeste podsticanje međusobne saradnje u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji.Ono Članom 7, predviđa se još jedna važna stvar, a to je saradnja obrazovnih institucija koje pripremaju kadrove za rad u oblasti turizma, a sve to sa ciljem unapređenja usluga. Dakle, jedan kompletan sporazum kojim svaka strana određuje kompetentne organe koji će pratiti realizaciju samog sporazuma.Ovakvi sporazumi su još jedan element u ukupnoj ekonomskoj saradnji između zemalja i neka ovo bude poziv i ostalim subjektima u sferi turizma da nastoje da se ovakav vid saradnje proširi na što veći broj zemalja. Naredne godine, odnosno 2018, u Beogradu će se održati 40 jubilarni međunarodni sajam turizma, što svakako daje mogućnost za više ovakvih sporazuma.Naravno, u danu za glasanje molim kolege da prihvatimo ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević. **Stanislava Janošević** Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovane kolege narodni poslanici, javljam se po osnovu Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju. Htela bih više da se osvrnem na ovu temu uvažavajući vaše vreme.Dakle, vreme.Dakle, obavljanje drumskog saobraćaja sa Ruskom Federacijom uređeno je na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije. Predviđeno je da ovim sporazumom, kako bilateralni tako i tranzitni prevoz, se obavlja na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi. Kao i svake godine, bez naknada, se međusobno usaglašavaju brojem obrazaca dozvola.Međutim, moram da naglasim da razmenjivani kontigenti dozvola nisu bili dovoljni, nisu zadovoljavali potrebe, uopšte srpske tranzitne privrede. Trebali su nam veći, mi smo tu negde dali liberalniji predlog vezano za tranzit robe, što su Rusi prihvatili i što će u mnogome poboljšati trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Rusije. Svima nam je to jasno, od kog je to presudnog značaja, jer smo mi svakako spoljnotrgovinski partneri.U

i mi time pokazujemo veliku odgovornost i Zrenjaninska lokalna samouprava potvrđuje ono što je govorila tokom same kampanje, dakle, mi radimo i nastavljamo, a kampanja nije u toku. Ja sam na to izuzetno ponosna. Nisam sigurna da su to naši prethodnici bili u stanju da urade.Ono što je od vitalnog značaja za Srednjebanatski okrug i za moj grad, pre svega za studente, auto prevoznike, ali generalno za tranzit jeste, odnosno jesu radili na putu prvog B reda Novi Sad-Zrenjanin, kod Žabaljske raskrsnice prema Zrenjaninu, koju su ministar Knežević i ministarka Mihajlović obišli u prvim danima njihovog razvoja. Ministar Knežević je istakao od kakvog je značaja izgradnja ovog puta, jer prosto upućuje i ukazuje na poboljšanje privrednog ambijenta i što kvalitetnijeg života naših sugrađana.Meni je izuzetno žao što sada, trenutno u ovoj sali nema više predstavnika i poslanika iz opozicije, prosto, uvek kada moje kolege i ja govorimo oni se osmehnu na nešto od toga. Moram vam priznati, u tome uopšte ne vidim ni trnunku, jer on nije pre svega, vidim gest koji simbolizuje radost. Konačno, neko kao što je aktuelna Vlada Republike Srbije se ustuknula da uradi nešto toliko dobro i ne samo da je radio, već će raditi uvek u interesu svog svog naroda. Uvek ću podržati ovakve predloge zakona, kao i set onih koji će biti na dnevnom redu na danu za glasanje na šta pozivam i sve svoje kolege. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević. **Blaža Knežević** Zahvaljujem predsedavajući, poštovani minisitri, poštovani narodni poslanici, danas ću govoriti o nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. nama je danas najznačajniji strateški dokument izgradnje rekonstrukcije i održavanje železničke infrastrukture. Dokument obuhvata period od 2017. godine do 2021. godine i ovo je prvi put da se u Republici Srbiji donosi petogodišnji program javne železničke infrastrukture i jedan od najneophodnijih segmenata sveobuhvatne reforme železničkog sektora.Predlagač u dokumentu planira, pre svega nastavak i završetak realizacije razhvojnih projekata započetih u prethodnom periodu. Svi smo mi svedoci vrlo konkretnih projekata koji se realizuju u železničkom saobraćaju. Gotovo, svakodnevno možemo pratiti napredak na tom polju i dobrom smo putu posle više decenija, da kada neko pomene železnicu, ne pomislimo da moramo da se naoružamo strpljenjem i svim ostalim i da se pripremimo za višečasovno kašnjenje vozova.Železnica je na najboljem putu da bude poput one u razvijenim zemljama u Evropi. Naravno, još dosta toga treba uraditi i veoma je pohvalno što predlagač zavisno od raspoloživosti finansijskih sredstava ratifikovao i obrazložio na jednom mestu razvojne projekte, čijom realizacijom će se značajno povećati bezbednost i efikasnost železničkog transporta.Pored

planiranju razvojnih projekata za period od 2017. do 2021. godine, vodilo se računa ne samo o ekonomskom, već i o društvenom i ekološkom aspektu. Ciljevi koji se žele postići usklađeni su u realnom vremenskom okviru, odnosno činjenici da se mogu ostvariti u dužem vremenskom periodu. Dugoročno planirano je da se železnička infrastruktura na transportnom tržištu ponudi svojstva, koja predstavljaju njene najveće komparativne vrednosti, a to je apsolutna posvećenost bezbednosti, pre svega, nižu potražnju energije i zaštite životne sredine.Stanje železničke infrastrukture ukazuje na višedecenijsko nedovoljno ulaganje u održavanje same infrastrukture. S obzirom na to da održavanje ne može izbeći, to je rezultiralo značajno smanjenje brzina na najznačajnijim prugama. Rezultat je smanjenje konkurentnosti saobraćaja u odnosu na alternativne pravce, kao i vidove saobraćaja.Veliki napori se ulažu u poslednje tri godine, kako bi se železnici vratila uloga koja pripada i svakako da još dosta toga je potrebno uraditi. Upravo, iz ovih razloga pred nama je dokument koji treba realizovati u cilju povećanja bezbednosti i efikasnosti železničkog sistema.Srbija je tranzitna zemlja i taj položaj mora iskoristiti. Ovo će doneti i novac, ali i poboljšati mobilnost građana i kvalitet, pre svega života.Jedan sveobuhvatni plan koji je u dokument predstavljen, predstavlja azbuku ulaganja i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu, kada govorimo o železnici i svakako je dobar pristup koji onemogućava jedan stihijski razvoj kada je u pitanju železnica.Takođe, ako uzmemo u obzir koliko je kilometara auto-puta urađeno, kako auto-puta tako i regionalnih puteva. Ako imamo jedan primer EPS, koji je izvanredan primer i koji je već regionalni lider, što se tiče avio prevoza, ako uzmemo primer niškog aerodroma, koji obara sve rekorde transporta putnika, onda znamo da je Vlada Republike Srbije zajedno sa ministarstvo preduzela prave korake da budemo prava i moderna evropska država, što se tiče saobraćaja. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragan Veljković.Nije tu.Reč ima narodni poslanik Oliver Ognjanović.

Članom 11. ovog sporazuma, predviđeno je da se tranzitni prevoz stvari obavlja na osnovu koje izdaju nadležni organi strana, koji svake godine bez naknade razmenjuju međusobno usaglašeni broj dozvola.Razmenjivani dozvola.Razmenjivani kontingenti dozvola nisu zadovoljavali potrebe srpske transportne privrede. Svima su nam poznate „cent dozvole“ koje omogućavaju da kamioni bez zaustavljanja jezde evropskim drumovima cele naredne godine, bez obzira na to koliko puta ulazili ili izlazili iz jedne u drugu zemlju.Ovde je reč pre svega o liberalizaciji ovih veoma važnih trgovinskih odnosa drumskog karaktera. Dobro je da se obe strane Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije zalažu za olakšanje, pa i ukidanje kvote i ograničenja na uvoz i izvoz, odnosno trgovinu drumskim

Ova grana vapi za liberalizacijom.Setimo se protesta vozača prevoznika, kilometarskih kolona kamiona nezadovoljnih prevoznika. Veliki broj međunarodnih prevoznika iz godine u godinu ostajao je bez ovih povlastica. Važno je ostvariti što čvršću vezu sa Ruskom Federacijom kao jednim od naših najznačajnih spoljno-trgovinskih partnera.Zaključivanje ovih sporazuma olakšaće obavljanje transportnog tranzitnog prevoza stvari i unaprediće trgovinsku i ekonomsku saradnju sa Ruskom Federacijom.Nadležni organ za sprovođenje ovog Sporazuma je Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, koje odgovorno i efikasno radi svoj posao. Zbog toga ne sumnjam da ćemo ovu priliku iskoristiti. Apsolutno podržavam ovaj i set sporazuma koji su predloženi i pozivam ostale kolege da glasaju za. Hvala.

gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću govoriti o tri sporazuma. Prvi je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji.Pre svega da kažem da imam tu čast i zadovoljstvo da sam u Poslaničkoj grupi prijateljstva sa Belorusijom, o kojoj mislim sve najlepše. To je naš strateški partner, overeni prijatelj, a ono što je vrlo bitno istaći da je vrlo kvalitetan i jeftin remont u ovoj zemlji, e zato treba potpisivati ovakve sporazume. To je naš ministar Đorđević odradio u januaru mesecu ove godine i ne samo to, bilo je još sporazuma na veliko zadovoljstvo Republike Srbije.To je zemlja koja nam je proveren prijatelj i treba razvijati i potpisivati i dalje sporazume, jer na taj način jačamo bilateralnu saradnju koja je izuzetno važna. Belorusija ima nama mnogo toga da ponudi od vojno-tehničke saradnje. Naime, šta se desilo? To je zemlja sa ogromnim potencijalom od koje mi mnogo toga možemo da naučimo. Ovaj sporazum nam daje jedan pravni okvir gde ćemo mi moći da razmenjujemo projekte, da šaljemo stručnjake iz jedne u drugu zemlju, da se bavimo tehnologijom na najveći na najveći i najbolji način.Ono što treba istaći još o toj našoj divnoj saradnji i bilateralnim odnosima su i vežbe koje se održavaju već tri godine unazad. Prošle godine smo imali tu čast i zadovoljstvo da imamo zajedničku vežbu pod imenom „Slovensko bratstvo 2017. godine“ u našoj zemlji. Ove godine će to biti u junu mesecu u Belorusiji i sve čestitke za to. Naime, ove vežbe se izvode i upravo da bi se edukovala vojska, a sve zarad borbe protiv terorizma. Bravo i nastavljamo ovu saradnju.Drugi sporazum koji je potpisan, potpisao je gospodin LJajić kao ministar turizma, što je vrlo važno i mi zaista imamo izuzetan potencijal. Republika Srbija je jedna izuzetno lepa zemlja sa ogromnim potencijalom. Možemo da ponudimo banjski turizam, banjski turizam, zatim zdravstveni turizam, sportski turizam, planinski turizam, razgledanje gradova, apsolutno sve. Srećna sam zbog toga i sigurna sam da ću u danu za glasanje podržati oba predloga ovih zakona.Ono što bih još naglasila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, jer sam predsednica Grupe prijateljstava sa ovom predivnom zemljom i, ono što je najjvažnije, treba istaći da nama tako daleka, što se destinacije tiče, a tako bliska i prijateljski nastrojena zemlja priznaje integritet Republike Srbije. Bravo, to su pravi prijatelji i to je lojalnost i na tome se zasnivaju bilateralni odnosi. Sigurna sam da ću jednog dana posetiti ovu lepu nam, ali daleku zemlju.Ono što još treba istaći je da zaista, ne samo mi poslanici nego kompletna Vlada svesrdno zalaže za dobre odnose sa ovom zemljom, a to se i potvrdilo jer je tako daleka zemlja počela da ulaže u privredu i ekonomiju ove zemlje i napravljena je prva fabrika, odnosno fabrika „Indo Duff“ u Inđiji, koja je najveći proizvođač nudli na svetu. Svaka čast.Ja ću u danu za glasanje podržati sve predloge ovih zakona. Hvala na pažnji. Hvala.Da li neko želi da iskroristi svoje pravo iz člana 96. Poslovnika, a nije iskoristio? (Ne.)Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 21.

kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala. Hvala.